En einhverra hluta vegna erum við með mjög strangar reglur þegar kemur að því að ráða sínum næturstað inn í eilífðina. Þar hefur ríkisvaldið ákveðið að við skulum láta jarðsetja okkur í kirkjugarði, jú, eða við getum sótt um að láta að brenna líkamsleifar okkar og þá skuli þær jarðsettar með tilteknum hætti. Það er sem sagt nánast ómögulegt að fá að renna saman við hafið eða fjöllin þótt það kunni að vera það sem við óskum forseti. Ég hef nú lagt fram í annað skipti frumvarp þess efnis að liðka fyrir þessu í lögum. Ég óska svo sannarlega eftir því að fá að mæla fyrir því frumvarpi svo fljótt sem verða má. Ég tel mikilvægt að við höfum frelsi þegar kemur að þessum málum eins og svo mörgum öðrum. Ég hef lítinn skilning á því að ríkisvaldið og stjórnsýslan þurfi að fara með þessi mál. Það hefur færst mjög í aukana að fólk óski eftir því að láta brenna sig í stað þess að jarðsetja og við sjáum ákveðna þróun í þeim efnum. Ég átta mig á því að kirkjugarðarnir okkar eru mikilvægt menningarlegt og samfélagslegt fyrirbrigði og mér finnst mikilvægt, sérstaklega á jólum og öðrum hátíðisdögum, að fara í kirkjugarðinn og minnast þeirra sem liðnir eru, minna á ástina.

Hún kom fram fyrir nokkru síðan, en til að setja það í samhengi og tímalínu var það um það leyti þegar jörðin skalf hvað harðast. Sumar fréttir fjölluðu um hve stöku þingmenn hlaupa hratt en aðrar um hve aðrir eru magnaðir í að sitja sem fastast. Sitt sýnist hverjum og allir eru góðir í einhverju en enginn er góður í öllu. En fréttina, sem ég vil draga athygli að, má rekja til þess að mikið óveður skall á landið í lok síðasta árs sem varð m.a. til þess að víðtæk og viðamikil truflun varð á fjarskiptum. Forstjóri Neyðarlínunnar, Þórhallur Ólafsson, kallaði eftir stórátaki til að koma í veg fyrir endurtekningu á þessu ástandi því truflun á fjarskiptum orsakaðist í um 80% tilvika af rafmagnsskorti. Í kjölfarið var skipaður átakshópur um eflingu innviða á flutningskerfi og dreifikerfi raforku og fjarskipta. Markmið hópsins var að kortleggja nauðsynlegar úrbætur á innviðum. Hópurinn lagði m.a. til að traust grunnnet fjarskipta yrði tryggt, m.a. með hliðsjón af aðgengi og öryggi. Fjarskiptasambönd skulu uppfylla þarfir almennings og viðbragðsaðila í neyðartilvikum, t.d. sambærilegu óveðri. Skemmst er frá því að segja að nú hefur kerfið verið bætt á 60 stöðum, settar hafa verið upp varaaflstöðvar og færanlegar rafstöðvar eru orðnar 25. Þetta er einungis hluti aðgerða sem lúta að því að bæta búsetuskilyrði um landið allt. Það var því gott að heyra áðurnefndan forstjóra Neyðarlínunnar koma fram í fréttum og segja að nú verði tryggt að landsmenn geti hringt í 112 þótt rafmagnsleysi verði. Hæstv. forseti. Það gerist nefnilega margt gott þessa dagana þótt vissulega reyni á, nú þegar við erum á aukaæfingu í óvissuþoli og þrautseigju. Áfram veginn.

Hæstv. forseti. Fréttir af riðuveiki fjár eru mjög sláandi um þessar mundir og bændur verða fyrir miklu tjóni. Nú er skoðað hvernig unnt sé að koma til móts við bændur sem þurfa að skera niður vegna riðu. Bæturnar eru sagðar úreltar og ekki í samræmi við gildandi samning milli stjórnvalda og bænda. Þegar fé er skorið niður vegna riðu fá bændur greiddar bætur vegna þess tjóns sem þeir verða fyrir, svokallaðar niðurskurðarbætur. Að auki eru bætur sem snúa að afurðatapi á meðan þeir eru fjárlausir og síðan er kostnaður vegna hreinsunarstarfs og búnaðar sem þarf að eyða og bæta greiddur. Niðurskurðarbætur eiga líka að standa undir þeim kostnaði sem bændur verða fyrir þegar þeir kaupa sér nýjan bústofn og hefja búskap á ný.

Unnsteinn Snorri Snorrason, framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda, segir að kallað hafi verið eftir því um talsvert skeið að reglugerðin um bæturnar sé endurskoðuð enda sé hún komin til ára sinna. Tjónamatið sé ekki í takt við það sem gerist í dag, bæturnar eru lægri en kostnaður við að kaupa líflömb. Að auki sé reglugerðin ekki uppfærð í samræmi við gildandi samning milli stjórnvalda og bænda svo að hægt sé að fá greiðslur sem annars fengjust út úr þeim samningi. Eftir niðurskurð tekur við mikið hreinsunar- og uppbyggingarstarf. Síðan eru tvö ár í fjárleysi. Þá er hægt að kaupa ásetningslömb, gimbrar og hrúta af hreinum svæðum og hefja búskap á ný. Til er aðferð sem heitir erfðagreining eða arfgreining á búpening sem þá er hægt að rækta úr fé en það kostar mikið og hafa bændur ekki efni á því úr sínum eigin vasa.

Herra forseti. Eins og oft áður finnst mér tilefni til þess við þetta tækifæri, þegar við þingmenn fáum tækifæri til að ræða störf þingsins, að minna á að við erum í miðjum miklum efnahagslegum erfiðleikum. Hagspá Alþýðusambands Íslands kom út í gær og áréttaði það sem hefur svo sem sem komið fram í öðrum hagspám að undanförnu, að búast megi við að samdráttur í hagkerfinu á þessu ári verði um 8%, sem er mesti samdráttur á einu ári frá árinu 1920. Það er ágætt að við setjum hlutina svolítið í þetta samhengi og þegar við ræðum viðfangsefni okkar hér, hvort sem er á útgjaldahlið eða annars staðar, að við áttum okkur á því að þetta er veruleikinn sem við stöndum frammi fyrir.

að viðsnúningur á næsta ári verði fremur veikur, þ.e. að jafnvel þó að örlítill hagvöxtur gæti skapast á næsta ári þá fer sá hagvöxtur hægt af stað. Það þurfum við líka að hafa í huga þannig að jafnvel þó að eitthvað færi að glæðast í sambandi við ferðalög milli landa og ferðaþjónustu og annað þess háttar, þá er því miður ekki útlit fyrir annað en að viðsnúningurinn verði hægur og við verðum í afleiðingum þessa áfalls á næstu árum. Það sem ég vil hins vegar leggja áherslu á er að þegar við veltum fyrir okkur hvernig við getum náð lífskjörum hér aftur upp, vegna þess að við munum verða fyrir töluverðri lífskjaraskerðingu,

Herra forseti. Þriðji sunnudagur í nóvember er alþjóðlegur minningardagur fórnarlamba umferðarslysa og er undir merkjum Sameinuðu þjóðanna. Dagurinn er til að minnast þeirra sem látist hafa í umferðinni, leiða hugann að ábyrgð hvers og eins í umferðinni, en ekki síst til þess að þakka þeim viðbragðsaðilum sem veita bæði hjálp og björgun.

Herra forseti. Við þurfum öll að líta í eigin barm enda fylgir því mikil ábyrgð að keyra bíl. Hvernig hegðum við okkur í umferðinni? Tölum við í símann undir stýri, skoðum Facebook eða sendum Besta slysavörnin er að við hegðum okkur vel í umferðinni en ætlum ekki bara öðrum að hegða sér skikkanlega. Í tilefni þessa dags sem er á sunnudaginn verð ég líka að minnast á þá viðbragðsaðila sem koma að umferðarslysum; lögregluna, sjúkraflutningafólkið, björgunarsveitirnar, heilbrigðisstarfsfólkið og svo marga fleiri því starf þeirra er bæði erfitt og ómetanlegt og fyrir það ber okkur að þakka. Að lokum vil ég hvetja okkur öll til að leiða hugann að því hvers vegna við höldum slíkan minningardag, að við tökumst á við þá ábyrgð sem fylgir því að vera ökumaður og gleymum ekki þeirri alvöru sem því fylgir. Látum það ekki henda okkur að vera kærulaus því að mörgum banaslysum er hægt að afstýra ef hvert og eitt okkar keyrir með aðgát.

Oft eru veður erfið og stríð, samgöngur stopular að vetrarlagi, vegalengdir miklar og talsverð einangrun. Við þessar aðstæður treysta Vestfirðingar því mjög á flug. Þeir hafa verið heppnir með þjónustuaðila í hálfa öld. Sama flugfélag hefur þjónað kjálkanum og ferjað fólk og frakt á milli staða og um landið allt. Íbúum, fulltrúum sveitarfélaga og fyrirtækja brá því í brún á dögunum þegar kvisaðist út að búið væri að bjóða út flugið og nýr aðili myndi mæta til leiks innan fárra daga. En svona er lífið, segir Vegagerðin, sem er útboðsaðili. Lægsta boð verður að gilda. Þrír buðu í tilgreindar flugleiðir og enginn þeirra uppfyllti raunar skilyrði útboðsins, ef rétt er með farið.

Var þá ekki einboðið, herra forseti, að staldra við, skoða málin og bjóða út aftur, gera þetta eins og á að gera það? Nei, áfram var haldið og þumbast og íbúarnir fyrir vestan vita ekkert hvaðan á þá stendur veðrið annað en að þeir sjá nú að öllu óbreyttu á bak þrautreyndum þjónustuaðila sem gjörþekkir aðstæður og býr yfir flugflota sem er raunar sérvalinn fyrir vestfirskar aðstæður. Það er almennur kurr á sunnanverðum Vestfjörðum. Íbúar telja þjónustuna í uppnámi og krefjast samráðs og upplýsinga, sem ekkert hefur verið. Herra forseti. Það er brýnt að tryggja áfram góðar, öruggar flugsamgöngur fyrir vestan í sátt við íbúana

Herra forseti. Nýlokið er á netinu landsfundi Samfylkingarinnar og ég vil nota tækifærið til að óska Samfylkingunni til hamingju með að hafa endurnýjað umboð núverandi forystu.

Covid-19 skall á okkur með gríðarlegum verkefnum og breytti heildarmyndinni. Sú framtíð sem við okkur blasir er líkt og 5.000 kubba púsluspil sem ekki hefur verið raðað saman og engin fyrirmynd gefin til að byggja á.

Nú þegar eru félagslegar aðgerðir einar metnar á 24 milljarða kr. Í þeim felast m.a. úrræði á vegum stjórnvalda til að viðhalda ráðningarsambandi og tryggja afkomu fólks. Þá hafa 1,6 milljarðar kr. runnið til beinna félagslegra aðgerða til að tryggja þjónustu og stuðning við viðkvæma hópa. Ef litið er til þeirra aðgerða stjórnvalda má finna aðgerðir sem stuðla að því að halda atvinnulífinu gangandi,

Í valdatíð núverandi ríkisstjórnar hefur ekkert verið gert til að bregðast við kjaragliðnun undanfarinna ára hjá lífeyrislaunafólki heldur hefur bilið þvert á móti breikkað enn meira og það þrátt fyrir að ríkisstjórn eftir ríkisstjórn lofi öðru fyrir kosningar.

snilldarráðið? Þrefalt? Biðlistar til þess að komast á biðlista til þess að komast á biðlista? Og hverjir eiga að vera á þessum biðlistum? Jú, veik börn og eldri borgarar þessa lands.

Herra forseti. Það var erfitt að horfa upp á lokamínúturnar í leik Íslands og Ungverjalands í gærkvöldi. Úrslitin sem ungverska liðið náði með ótrúlegum hætti að knýja fram undir lokin gera það að verkum að Ísland endurtekur ekki næsta sumar ævintýrið frá því 2016, sem okkur er líklega öllum í fersku minni. Mér fannst enn erfiðara að horfa upp á vonbrigði íslensku leikmannanna sem hafa lagt allt undir. En svona er lífið. Þessi leikur, úrslit hans og afleiðingar fara í minningabankann, í hólfið sem verður merkt árinu 2020. Og það er einhvern veginn næstum því viðeigandi. eins og fyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson sagði í leikslok markar þessi leikur engin endalok þrátt fyrir gríðarleg vonbrigði, síður en svo. Þetta lið hefur skrifað upphafskaflana í stórkostlegri sögu og sú saga verður skrifuð áfram næstu árin. Það er hins vegar mikilvægt að muna að svona árangur kemur ekki af sjálfu sér, ekki hjá neinum og allra síst hjá örþjóð eins og okkur. Til að tryggja veru Íslands meðal afreksþjóða á íþróttasviðinu þarf sterka sýn, gott utanumhald og öflugt íþróttastarf um allt land. Síðar í dag mun ég fyrir hönd þingflokks Viðreisnar og nokkurra þingmanna annarra flokka flytja tillögu sem felur í sér að hæstv. menntamálaráðherra verði falið að móta heildstæða stefnu um afreksfólk í íþróttum í samvinnu við Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og sveitarfélög um land allt.

Ég vona og ég trúi því að þingheimur tryggi skjóta og jákvæða afgreiðslu beggja þessara tillagna. Það eru miklir hagsmunir fyrir okkur öll í húfi. Að lokum fagna ég því að loksins hefur ríkisstjórnin samþykkt að hefja viðræður við Reykjavíkurborg um byggingu á nýjum þjóðarleikvangi í knattspyrnu.

en þau sem við bjóðum velkomin og veljum eru flóttafólk. Það eru ekki mörg ár síðan sveitarfélög á Íslandi kappkostuðu að bjóða flóttafólk velkomið í sitt samfélag.

húsnæði í sveitarfélaginu og hýsa þar yfir 100 einstaklinga til viðbótar við þennan samning. Það er ekki hægt og við þessu verður að bregðast.

og að skoða þyrfti aðkomu sjálfstætt starfandi eininga til að koma til móts við þarfir sjúklinga og til að takast á við afkastagetu og biðlistavanda. Mér fannst hressandi að heyra þetta í gær enda hefur þingflokkur Viðreisnar allt þetta

Þingflokkur Viðreisnar hefur lagt fram fjölda fyrirspurna, ályktana og frumvarpa með það að markmiði að leysa flækjurnar. Við höfum leyft okkur að kalla allar hendur á dekk til að leysa þjáningar fólks sem hefur mánuðum og jafnvel árum saman verið á biðlista, t.d. eftir liðskipta- og mjaðmaaðgerðum. allar þessar tillögur okkar hafa verið felldar eða svæfðar. Það tengist því líklega að við erum í minni hluta því að þannig pólitík er enn ríkjandi á stjórnarheimilinu að það virðist skipta máli hvaðan góðar tillögur

líf hans og heilbrigði. Við þurfum að styrkja innviði heilbrigðiskerfisins með því að nýta bæði sjálfstætt starfandi heilbrigðisfólk sem og aðila innan hins opinbera kerfis. Að mínu mati þolir málið ekki frekari bið og hvað þá meira af biðlistum.

Kannski er réttara að segja að ríkisstjórninni finnist bara vænt um völdin frekar en hverju um annað. Sameinuð í valdi og íhaldi er meira að segja eitthvað sem stjórnarþingmaður stimplar sem alræði. Ríkisstjórnin treystir sér ekki til að laga skekkjuna í þeirri hefð okkar að kjósa á vorin

Lög gera hins vegar ráð fyrir því að haustþing komi saman 14. september næstkomandi nema ríkisstjórnin ákveði að breyta því eins og gert var í ár. Það ætti því að leggja fram fjárlög fyrir árið 2022 þann 14. september. Einhvern veginn grunar mig að það muni ekki gerast. Ég tel engar líkur á því að við fáum að sjá fjárlagafrumvarp þessarar ríkisstjórnar fyrir kosningar næsta haust. Samt mun það frumvarp birtast landsmönnum fimm dögum eftir kosningar. Mun núverandi ríkisstjórn fara saman í kosningabaráttu með þær sameiginlegu áherslur sem hún leggur fram í fjárlagafrumvarpinu sem allir fá að sjá eftir kosningar? Einhvern veginn finnst mér það mjög ólíklegt miðað við þann kosningaskjálfta sem er hlaupinn í suma þingmenn stjórnarinnar. Sjálfstæðisflokkurinn keppist við að veifa einhverjum frelsismálum sem aðrir flokkar lögðu fram fyrir löngu síðan, VG skammar fyrri ríkisstjórnir fyrir dugleysi í loftslagsmálum og Framsókn læðist með veggjum eins og venjulega.

sem talið er að hafi upprunalega borist úr fólki í minka en hafa nú borist til baka, stökkbreytt, aftur í fólk. Því sé hugsanleg hætta á að bóluefni sem eru nú í þróun gegn kórónuveirunni virki ekki á hið stökkbreytta afbrigði veirunnar. Nú eru þessi smitmál til skoðunar hjá íslenskum yfirvöldum. Á Íslandi eru starfrækt níu minkabú en þau voru 31 talsins fyrir sex árum. Í dag eru bein störf einungis um 30 og verður það að teljast afskaplega lítið í ljósi þess fórnarkostnaðar sem hugsanlega verður af þessari ræktun. Ég fullyrði einnig, herra forseti, að ræktun minka vegna skinns þeirra er alger tímaskekkja og ekki í samræmi við nútímann þegar kemur að dýravernd. Fjölmargir fataframleiðendur eru löngu hættir að nota skinn af lifandi dýrum. Því til viðbótar hefur skinnaverð verið mun lægra en framleiðslukostnaður skinnanna og er því erfitt að sjá réttlætinguna á þessum iðnaði. Ég legg því til að hið opinbera geri nú þeim fáu loðdýrabændum sem eftir eru kleift að hætta starfsemi sinni með styrk. Það er hægt að hugsa sér svipað fyrirkomulag og þegar ríkið greiðir bændum sem þurfa að skera niður sauðfé vegna riðu. Norðmenn hafa ákveðið að banna þessa ræktun frá og með árinu 2025 og mörg önnur lönd í Evrópu hafa nú þegar bannað þessa ræktun. Hvar er annars hæstv. umhverfisráðherra í þessari umræðu? Veit einhver afstöðu hans til þessarar ræktunar? Herra forseti. Mér finnst að umhverfismál eigi ekki einungis að snúast um grjót og urð heldur einnig um dýr. Það hefur svo sannarlega vantað hér á landi. Hættum því loðdýrarækt á Íslandi. Herra forseti. Pelsar eru ekki nauðsynjavara.

það þyrfti að leggja heilmikið fjármagn til lögreglunnar á Norðurlandi eystra. Þar er þó aðeins um algerar lágmarksaðgerðir að ræða, enda er nú komið í ljós, herra forseti, að þetta dugar engan veginn til og er fyrirkomulagið varðandi gæsluvarðhaldsfanga sérstaklega ekki skynsamlegt.

Þá þurfa a.m.k. tveir lögreglumenn að fylgja hverjum fanga með tilheyrandi fjarvist af svæðinu. Þá eru þeir aðilar sem fara með rannsókn máls staðsettir á Akureyri og þurfa eðli málsins samkvæmt að fara suður til að yfirheyra, en kostnaðurinn við hverja yfirheyrslu er áætlaður um 200.000 kr. Embættið fékk hvorki viðbótarmannskap til að sinna gæsluvarðhaldsföngum né til þess að flytja þá á Hólmsheiði, sem hlýtur, herra forseti, einfaldlega að teljast óásættanlegt. Ég spyr því, herra forseti: Hvernig getur þetta talist skynsamleg ráðstöfun á fjármunum ríkisins?

Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir þetta mikilvæga tækifæri til að fara yfir þessi mál hér í þingsal. Umhyggja, sveigjanleiki og þrautseigja

Ég get ekki sagt það nógu oft: Afrek íslensks menntakerfis á tímum Covid eru ómælanleg. Skólastjórnendur, kennarar og ekki síst nemendur hafa sýnt ótrúlegt hugrekki og elju og þeim verður aldrei þakkað nægilega vel fyrir. Þegar veiran kom upp hér á landi lagði ég ríka áherslu á samráð og samtal. Við í ráðuneytinu höfum því haldið á annað hundrað annað hundrað fjarfundi með helstu hagsmunaaðilum allra skólastiga og íþrótta-, frístunda- og æskulýðsstarfs og farið yfir álitamál og helstu mál sem eru á döfinni hverju sinni. Við höfum einnig verið í nánu samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og sóttvarnalækni um þau mál sem brenna á menntakerfinu og um möguleika á að bjóða nemendum meira staðnám með grímunotkun, nándarreglum og fjöldatakmörkunum, allt innan þeirra sóttvarnareglna sem gilda hverju sinni. Á grundvelli þessa víðtæka samráðs hafa verið gefnar út leiðbeiningar um skólastarf með reglubundnum hætti, allt eftir því hver staðan er hverju sinni. Allir aðilar hafa tekið höndum saman, saman, m.a. með sameiginlegri yfirlýsingu til að stuðla að því að skólastarf fari fram með eins hefðbundnum hætti og frekast er unnt og að réttur nemenda til náms verði tryggður. Mikil áhersla er á að leita lausna til að draga úr neikvæðum áhrifum veirunnar á skólastarf.

Hugur er í starfsfólki, nemendur mæta vel og foreldrar eru ánægðir. Skólastjórnendur upplifa þó eðlilega að takmarkanir á skólastarfi undanfarnar vikur hafi tekið á og skapað álag á skólastarf. Nemendur í leikskólum og á yngsta stigi grunnskóla sækja skólann allan daginn að jafnaði og fullt starf er á frístundaheimilum. Rafrænt starf er í félagsmiðstöðvum og einstaklingsvinna með börn sem eiga við vanda að etja. Allir nemendur á mið- og unglingastigi mæta í skóla daglega. Miðstig fær 25–30 kennslustundir á viku og unglingastigið fær 20–30 kennslustundir. Í þeim tilvikum þar sem skóladagur er skertur er námið stutt af netkennslu.

og þurfa mjög mikla þjónustu við allar athafnir innan sem utan skóla. Með þeim undanþágum er staðinn vörður um þjónustu gagnvart okkar allra viðkvæmustu nemendahópum og þeim tryggð nauðsynleg þjónusta. Næst ætla ég að ræða um framhaldsskólana og framhaldsfræðsluna. Framhaldsskólarnir hafa starfað með óhefðbundnu sniði frá því að samkomutakmarkanir voru fyrst boðaðar í mars. Aðstæður eru mismunandi, en í grófum dráttum hefur verklegt nám farið fram í staðkennslu en bóklegt nám almennt í fjarkennslu. Margir skólar hafa breytt námsmati sínu með aukinni áherslu á símat og minna vægi lokaprófa og sýnt mikla aðlögunarhæfni. Með því hefur tekist að tryggja menntun og halda nemendum við efnið. Skólapúls framhaldsskólanna sýnir að brotthvarf er minna nú en oft áður, að verkefnaskil og prófaundirbúningur gangi vel og að nemendur sofi meira og hvílist betur en framhaldsskólanemar gera alla jafna. Engu að síður er félagslegur þroski og samskipti við aðra lykilatriði í góðri menntun og því er markmiðið núna einfalt: Að koma öllum í staðnám sem fyrst en að sjálfsögðu að taka fullt tillit til sóttvarna til að tryggja heilsu. Varðandi háskóla: Háskólinn hefur verið að forgangsraða í þágu verknáms. Bóklega námið hefur verið í fjarnámi, eins og er víðast hvar annars staðar á Norðurlöndunum. Að lokum, virðulegur forseti,